Josip (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izručenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 593. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o prijedlogu konačnog zakona proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnica predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovana zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković Kunšt. Izvolite. **Artuković Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine dakle kao međudržavni ugovor o izručenju potpisan je 28.studenog 2012.godine u Zagrebu. Ugovoreno izručenje vlastitih državljana za određena kaznena djela. Dakle, izuzetak od pravila da se vlastiti državljani ne izručuju propisan je za teža kaznena djela čime čime se ojačava suradnja između RH i BIH u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije. Ono što je ovdje bitno da se ovim Međunarodnim ugovorom onemogućava da pojedinci zloupotrebom načela instituta neizručenja vlastitih državljana izbjegavaju kazneni progon i izvršavanje kaznenih sankcija. Neizručivanje vlastitih državljana dovelo je do nekažnjivosti odnosno do nemogućnosti kaznenog progona izvršenja kazneno pravne sankcije a dosadašnje nedovoljno učinkoviti, nedostatan pravni okvir za ostvarivanje suradnje u ovom području u odnosima između RH i BIH će sklapanjem ovog ugovora dodatno unaprijeđen. U interesu je RH okončati unutarnji postupak a s obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora u kojima država i formalno izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom kao i na činjenicu da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne mogu vršiti izmjene i dopune teksta međunarodnog ugovora, predlaže se hitni postupak za raspravu o prijedlogu zakona o potvrđivanju ugovora između RH i BIH o izručenju sa konačnim prijedlogom zakona. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo. Da li predsjednici odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti izvješće? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu počinjemo sa klubovima zastupnika. Na redu je Klub SDP-a i poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana zamjenice ministra, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržava donošenje prijedloga Zakona o potvrđivanju ugovora između RH i BIH o izručenju ovoj temi i ovoj tematici onda ne možemo sve ne spomenuti događaja 90-tih godina kada je nad Hrvatskom doživljena agresija a kada su u to vrijeme dakle sa prostora sad već bivše Jugoslavije kriminalci svake vrste i vele dobro surađivali bez obzira na ratne sukobe ali ono što je porazno a to je da su takve osobe u susjednim državama dobivale državljanstvo. Tako su Hrvati kao kriminalci dobivali državljanstvo Srbije, Srbi kao srpsko podzemlje koji nikada nisu bili u Hrvatskoj, nikada niti itko njihov je ovdje rođen da bi na temelju toga nekakvo krvno srodstvo mogli dobiti dobili su državljanstvo. Bilo je to očito isto tako sa i BIH i drugim zemljama u nešto malom obimu ali jednako i sa Crnom Gorom, možda manje nešto sa Makedonijom. Bar nije o tome, naši mediji nisu o tome pisali. Dakle, nikad se nitko nije pozabavio pitanjem revizije takvih stjecanja državljanstva. Mi smo svojevremeno oko osobe koja je sada Njemačka odbila Hrvatskoj jer je nastupila zastara dostavili i podastrli sve papire kako je ta osoba stekla njemačko državljanstvo, muk, nije se oglasilo jer to se inače smatra valjda u diplomaciji kad se na takva traženja ne odgovara da uopće to nije ni pristojno pitati tako jednu zemlju ali ona je sada eto na takav način odgovorila. Ovo govorim samo zbog toga što eto ono što je bilo teško da je to se može više uopće ispraviti jer i ovaj ugovor naravno i njegove pojedine odredbe odnosno čitav u cjelini odnosit će se samo za ona kaznena djela za koja će dogoditi tek nakon stupanja na snagu ovog ugovora odnosno i izvršenje kazne. kazne. Ako malo vidimo o čemu se tu ustvari radi mislim da je ugovor dobro stipuliran, da pokriva sve ono što je moguće ubiti i što je naj i što treba suzbijati a to je izručenje vlastitih državljana ali i onih drugih koji se zateknu na našem teritoriju za kaznena djela gdje je zarečena kazna zatvora od jedne godine ili teža kazna, dakle bez obzira o, bez ispitivanja dvostruke kažnjivosti. To je naročito važno tako da je savršeno tu jasno da se to traži, kažnjivost i po pravu države moliteljice i države izvršenje takve zamolbe. Zatim za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca pa su onda taksativno također nabrojena i izručenje vlastite države za druga teška kaznena djela koja se spominju u članku osmom a to su ona najteža od deset godina ili teža kazna. Međutim, posebno je napomenuti i važno je napomenuti to da za najteža kaznena djela a to su kažnjena djela genocida i zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina nema izručenja vlastitih građana ukoliko ja to dobro čitam. Mislim da je to s obzirom na ono što se događalo na našem području i sasvim jedna racionalna odredba da su sve to, da je to osnovna prerogativa zemlje domaćina i da će to same zemlje rješavati na svom teritoriju, da je njihovo pravosuđe, njihova pravosuđa sposobna to činiti. U pogledu ovih ostalih normi također važno je napomenuti načelo univerzaliteta a to je da se i kod ovih izuzeća kada se neće udovoljiti takvom jednom Što sam htjela reći kod ovoga? Da nitko ne brani niti jednoj zemlji jer mi je poznato, možda neke zemlje to nemaju ali zemlje u našem okruženju imaju to jedno načelo, nađe na njezinom teritoriju i nije državljanin, jeste ili čak i nije državljanin i napravila je kazneno djelo u drugoj državi na štetu treće osobe dakle sve moguće kombinacije, ovlaštena je suditi takvoj osobi. Dakle, primarno je domaće pravosuđe pozvano da sudi takvim osobama. Mislim da su jako dobro stipulirane ove odredbe kada se neće, kada se izručenju neće udovoljiti. Dakle, kada se radi o azilu ili kada bi izručenjem bile narušene neke obveze koje ima zemlja moliteljica. Isto tako posebno je naglašeno načelo, ne dva puta o istome, načelo "ne bis in idem", dakle ako je već ovdje izdržao kaznu, ako je već stvar procesuirana ili ako je takav jedan zahtjev, ili ako je postupak koji je bio vođen obustavljen. Posebno se apostrofira i zastara, ona je ovdje dobro postavljena i kaže se dakle da zemlja moliteljica će odbiti, ne može odbiti, dakle to ne podliježe ocjeni nego je to kongentna norma i uvijek će se odbiti u slučaju, dakle da je zastara nastupila ili u zemlji ili po pravu zemlje moliteljice ili po pravu zemlje koja je zamoljena zemlja. Isto tako traži se i obostrana kažnjivost što je također dobro jer otklanja sve, Kod Načela teritorijalnosti, u članku 15. također je to bilo čini mi se potrebno posebno apostrofirati i ono kažem ponovo upućuje na to da su zemlje, ovlaštene suditi svim onim osobama koje su počinile bilo gdje kazneno djelo, ali da se isto ukoliko to nisu učinile, da se takve osobe sada već mogu, takve osobe se mogu izručiti. Dakle, zakon posebno razlikuje kada se to mora učiniti, a kada će svaka zemlja ocjenjivati na temelju, dakle ovih propisa koji tu, dakle pojedinih odredbi ovog prijedloga zakona, kada neće udovoljiti tome

dobar prijedlog zakona i da obrađuje važnu problematiku s obzirom na činjenicu da je BiH nama susjedna država, da će se njime sigurno na neki način onemogućiti određena praksa koja je nekad postojala. Ovo je sporazum koji je između ostalog omogućen, kolegica Ingrid je točno navodila određena pravila koja su primijenjena kod predlaganja ovog zakona. Ono što joj je vjerojatno promaklo, to je da je 2010. godine promijenjen Ustav RH sa sa odredbom koja je, kojom je omogućeno da se u određenim situacijama odstupi od načela neizručivanja vlastitih državljana drugim državama, a to je tema koju smo posebno obrađivali vezano za europski uhidbeni nalog i njegovu primjenu u slučaju RH i to nisu naravno naravno iste stvari, bez obzira što je tematika izručenja i prisutna i u tom slučaju kao i u ovom sporazumu. Ovo je bilateralni sporazum, dakle sporazum između dviju država, ono je sporazum koji prije svega propisuje suradnju pravosuđa. Ovdje su države te koje, dakle dvije države su te koje mogu dogovoriti ono što smatraju u datom trenutku bitnim, primjenjivim i zbog toga su neke odredbe takve kakve jesu. Bilo one vezane za pitanja zastare, obostrane kažnjivosti, kaznenog progona zbog istog kaznenog djela i tome slično. Međutim, ja bih opet se vratio, ali sadržajno bih ostao u ovoj točki, na ono ranije. Dakle, ono što očekujemo od predlagatelja zakona, predlagatelja u ime Vlade RH, to je da nam da posljednju informaciju koja je važna za ovaj sporazum ili bilo koju drugu točku dnevnog reda koja je u tom trenutku aktualna. Mi ovdje u obrazloženju imamo da je temelj za donošenje zakona po hitnom postupku u članku 204., stavku 1. Poslovnika, činjenica je da se ovaj sporazum primjenjuje, on je dakle važeći u praksi od dana potpisivanja i s obzirom na prirodu postupka potvrđivanja međunarodnih država, formalno se Hrvatska ovim izražava spremnost da bude vezana već sklopljenim međunarodnim ugovorom ugovorom i zbog toga predlaže se da se ovaj zakon razmotri i raspravi i prihvati u hitnoj proceduri. Ono što bi bilo korektno, a nije nemoguće doznati, to je, i upoznati o tome saborske zastupnike, to je u kojem je statusu ovaj ugovor i njegova ratifikacija u BiH. To je minimum nečega što bismo mi morali znati jer međunarodni ugovori kada se sklope o tome države potpisnice ugovora diplomatskim putem notiraju, obavještavaju jedna drugoj gdje su odnosno da su izvršile Ustavom predviđenu unutarnju proceduru da bi određeni zakon stupio na snagu. Ja sam si za razliku od predlagatelja dao truda i malo surfao po internetu i vidio da je predsjedništvo BiH čini mi se 7.kolovoza 7.kolovoza 2013.godine donijelo odluku o ratifikaciji jer ono je po unutarnjem zakonodavstvu BiH ta zadnja instanca jer parlament daje preporuku predsjedništvu BiH. Dakle opet Dakle opet pokušavam ukazati ne iz nikakve male fide već iz potrebe da saborski zastupnici dobiju potpunu informaciju i apelirati na predlagatelje da nam je daju. Neka se ne boje toga hoćemo li mi to čitati ili nećemo. Mi ćemo to čitati i uspoređivati. Za bilateralni sporazum za njegovu ratifikaciju itekako je važno da znamo status tog sporazuma kod druge države potpisnice u ovom slučaju BiH. Ja sam kazao da sam ovo pročitao na internetu, to je neslužbena informacija, možda je točna, možda nije točna i zato nam treba predlagatelj koji će svojim prijedlogom, svojim potpisom stati iza potpune informacije koja je saborskim zastupnicima potrebna. Ja sam siguran bez obzira na pripadnost predlagatelja ovoj ili onoj političkoj opciji da u ovom slučaju imam potporu svih zastupnika Hrvatskog sabora kao i kod prethodne točke, a to je da dobijemo sve relevantne informacije. Zbog toga smo tu i to jedino omogućuje da radimo svoj posao onako kako spada. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Jasen Mesić ima repliku na stajalište kluba. Hvala lijepa uvaženi predsjedniče. Imam repliku jednu s obzirom da je kolega Božinović rekao da je surfao internetom i da je sigurno onda primijetio da postoje određene tzv. brzo izručenje kada se radi o prekršajnim djelima. Pa tako recimo ne znam kolega Božinović vrlo nedavno je, sada već bivši šef SDP-a Međimurja tako zaustavljen na granici od bosanskohercegovačkih tijela policije i carine, zaustavljen sa količinom za mene velikom, za njega možda ne, od 74 tisuće eura. Uzeli su mu odmah naravno te novce jel se radilo o prekršaju, nije se radilo o kaznenom djelu i evo imali smo jednu situaciju gdje ovaj zakon nije bio uopće potreban jer se nije radilo o kaznenom djelu pa nije trebao biti sporazum o izručivanju. Međutim dotični gospodin je bez tih 70 i ne znam koliko tisuća eura prepraćen ispred granice u RH. do danas ne znamo da li su ta sredstva koje je on imao i čiji je prekršaj bio da nije prijavio, da li su one pribavljene i zarađene na nekakav nečim što bi se moglo okarakterizirati kao kazneno djelo. Međutim evo imamo i takvih slučajeva bez obzira što ste vi dobro analizirali ovaj zakon, imamo i takvih slučajeva gdje se može desiti da se ekspeditivno neko tko je napravio takav eklatantan prekršaj isprati preko granice u matičnu domovinu doduše bez pozamašne količine novaca.

vidjeti gdje bi to bilo u ovom sporazumu, ali znate ja nisam tu ni ovlašten, ja sam siguran da će možda i predstavnik predlagatelja dati tu jedno kompetentnije mišljenje. mišljenje. Pokušavam vidjeti ovdje, to ne može biti presuda donesena u odsutnosti niti odgoda izručenja. Hvala lijepa. Moj komentar je da svaka koliba ima svog komarca, ali u nekoj komarac je velik kao slon.

Dražen (HDSSB)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra, zastupnice i zastupnici. Dakle mi zapravo ovdje imamo pred sobom prijedlog ratifikacije tog bilateralnog sporazuma o izručenju između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Na neki način malo me je ovaj prijedlog asocirao na jučerašnji prijedlog također ratifikacije Sporazuma o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Crne Gore. jedan i drugi su me zapravo naveli ovako na razmišljanje, nisam, stvarno nisam …/Govornik se ne razumije./… stručnjak, na građansko razmišljanje o pozicijama koje mi kao Republika Hrvatska odnosno Vlada i oni koji u ime Vlade sklapaju ovakve Sporazume zapravo uzimaju i zauzimaju koje pozicije tu Republika Hrvatska zauzima u odnosu na svoje susjede. Jedan i drugi sporazum me zapravo jako asociraju na jednu visoku, vrlo visoku razinu kooperativnosti, otvorenosti, dobrosusjedske suradnje, visoke dobrosusjedske suradnje, na jednu želju za što intenzivnijim kontaktom i odnosom. I kao što smo u tom Sporazumu sa Crnom Gorom o socijalnom osiguranju pristali plaćati primjerice dječji doplatak ljudima koji će živjeti u Republici Hrvatskoj imaju djecu koja nisu uopće hrvatski državljani, tako ćemo ovdje ovim Sporazumom o izručenju pristati izručiti primjerice pravomoćno osobu koja ima pravomoćno izrečenu kaznu zatvora u iznosu najmanje 4 mjeseca u susjednoj državi. A taj me je slučaj asocirao na jedan na kojem smo razgovarali ovih dana to je slučaj jednog hrvatskog državljana koji je pravomoćno osuđen zato što se žalio i Hrvatskom saboru u nastavku Odboru za predstavke i pritužbe, koji je pravomoćno osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog pokušaja davanja 200 kuna mita policajcu. I u postupku u drugom stupnju dakle potvrđena je ta presuda i on je osuđen na 4 mjeseca zatvora zbog pokušaja davanja mita i ostalih kaznenih djela koja su to uključivala. I u slučaju da je pokušao bijeg u Bosnu i Hercegovinu zbog takvog jednog teškog kaznenog djela prema ovom Sporazumu će takvo jedno kazneno djelo uključivati onda i postupak izručenja, ovakav jedan bilateralni ugovor. Činjenica je i ono što je netko od prethodnika prije govorio da smo mi zaista u nekim godinama da je, da su kriminalne skupine koje uvijek djeluju ekstrateritorijalno, djeluju prema svojim interesima i ciljevima, zaista djelovale na prostoru bivše Jugoslavije, posve neometano, koordinirano. I nisu previše obraćale pažnju na granice tada novoformiranih država jer taj kriminal i ne poznaje granice. No, s druge strane i činjenica da se taj intenzitet tog kriminaliteta smanjio. Činjenica je da smo mi, da se promijenila jedna značajna okolnost da je Republika Hrvatska postala članica Europske unije i time ušla u sasvim drugi oblik odnosa sa nekim drugim državama izvan prostora one države u kojoj je nekada bila. A da se mi kroz ove ugovore, evo i ovaj koji je bio sinoć na tapeti i ovaj danas na neki način ponovo i stalno vrtimo i okrećemo oko ili prema nekom prostoru koji mi mislimo da je da je negdje neki naš fokus na koji mi moramo svu našu bilateralnu aktivnost sustavno iscrpljivati. Zato kažem na neki način nije ovo samo pitanje samo pitanje odnosa prema socijalnim pravima ili pitanje našeg odnosa prema kriminalitetu već je pitanje i našeg svjetonadzorskog stava, našeg svjetonadzorskog stava, naše političke opcije kojoj ćemo mi pripadati, kako ćemo mi promatrati pojam suvereniteta Republike Hrvatske, kako ćemo promatrati činjenicu da se Republika Hrvatska nalazi u jednoj danas definiranoj tvorbi koja se zove Europska unija u kojoj ima zaista posebne odnose sa svim članicama državama. I da li ćemo sada kroz cijeli niz bilateralnih ugovora s ovih nekoliko preostalih država bivše Jugoslavije sada na desetke bilateralnih sporazuma slagati, ne znam točno s kojim ćemo to ciljevima činiti. Pridružio bih se evo i kolegi prethodniku, možda bi bilo dobro da su se malo i neki kvantificirani podaci iznijeli pa da vidimo zapravo gdje su problemi. Ukoliko se postavimo, dakle uzmemo tu situaciju da činjenicu koja je specifična u odnosu Hrvatske i Bosne i Hercegovine a to je ta enormno dugačka kopnena granica koja je ipak danas u znatnoj mjeri zatvorenija nego što je bila prije godinu dana ili prije dvije godine ili koja će za godinu, dvije još više biti znatno zatvorenija. I činjenicu da živi najveći broj hrvatskih državljana upravo živi Bosni i Hercegovini kada je riječ o susjednim državama, možda zaista mi trebamo jedan poseban sporazum sa Bosnom i Ponovo bih se evo samo osvrnuo na taj članak 6. stavak 2. i 3., jasno je dakle da je ovaj ugovor sada nepromjenjiv i mi samo možemo govoriti o tome da li je on prihvatljiv ili nije. I ako je tome tako onda ćemo i mi reći da nećemo imati načelno ništa protiv. Ali bi voljeli kada bi bilo što više ugovora o ekonomskoj suradnji, o posebnim odnosima ekonomskim koje ćemo uspostaviti sa državama susjedima a zapravo što manje a to nam Europska unija znamo ograničava, a što manje zapravo bilateralnih ugovora koji će se baviti ovim pitanjima za koje zapravo mislimo da ipak nisu primarna i da u ovim novonastalim okolnostima mi ipak moramo prihvatit činjenicu da smo jedna suverena država koja je danas članica jedne druge integracije, a da ovi naši susjedi ostaju na tom drugom prostoru i sve u redu. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. U ime kluba HNS-a poštovana zastupnica Sonja König. **König, Sonja (HNS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče našeg Sabora. Poštovani kolege i kolegice. Pa kolegice. Pa evo još par rečenica koje idu u smjeru potvrde i podrške onome što je rekla poštovana zamjenica ministra pravosuđa u svome uvodu jer kriminalci su na naše regije nažalost često surađivali bolje nego njihove Vlade. Na ruku im je išla i činjenica što su ustavi i zakoni zabranjivali ili značajno otežavali njihova izručenja. Pa se tako moglo desiti, zapravo to se i dešavalo, da je recimo netko u jednoj zemlji osuđen zbog primjerice korupcije, pronevjere ili nekog drugog kaznenog djela, ali je skrovište pronašao u nekoj drugoj zemlji. To je predstavljalo veliki problem na području pogotovo području zemalja bivše Jugoslavije jer je zabrana izručenja omogućavala kriminalcima da prelaze iz jedne u drugu zemlju, a da pri tome imaju svojevrsnu zaštitu zapravo svoje države, svoje zemlje, no to se srećom promijenilo, izmijenili su se mnogi ustavi i dopunili, izmijenili su se mnogi zakoni proteklih godina, potpisale se mnoge konvencije, sporazumi i ugovori. Bilateralni ugovor o izručenju između Republike Hrvatske i BiH kojim je cilj omogućiti da dvojno državljanstvo ne bude zapreka za izručenje počinitelja najtežih kaznenih djela potpisali su u Zagrebu, spomenula je to i poštovana zamjenica ministra, ministra, prije više od godinu dana i ministri hrvatski i bosanskohercegovački ministri pravosuđa. Između Hrvatske i BiH do tada je postojao tek Sporazum o uzajamnom priznavanju i provedbi pravomoćnih sudskih presuda. I mediji su s pravom prenijeli tu značajnu vijest sljedećim naslovima koji zapravo na neki način opisuju srž tog ugovora: Ugovor Hrvatske i BiH o uzajamnom izručenju napokon potpisan, dvojno državljanstvo više nije prepreka izručenju, nema više bježanja u BiH, odzvonilo kriminalcima, potpisan Sporazum o izručenju, Hrvatska i BiH više nisu utočište za kriminalce. Ovim će se ugovorom odnosno Zakonom o potvrđivanju ugovora izbjeći dakle praksa po kojoj su počinitelji različitih kaznenih djela s dvojnim državljanstvom bježali iz jedne u drugu državu i tako izbjegavali kazneni i sudski progon. Bit će to dakle i snažan alat u borbi protiv kriminala. I nekoliko riječi o samom ugovoru. Za razliku od većine ugovora pri čijem čitanju zbog teškog probijanja kroz pravni izričaj poželite da ste, ukoliko niste završili barem Pravni fakultet, ovaj Ugovor između Republike Hrvatske i BiH o izručenju je lako čitljiv, jasan je i logičan, taksativno navodi način međusobne komunikacije, postupak izručenja i naravno kaznena djela za koja se izručenja provode. Ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i BiH o izručenju odraz je namjere dvije zemlje da se zajednički bore protiv organiziranog kriminala i korupcije te drugih teških kaznenih djela. Značajan je to korak i u daljnjem jačanju povjerenja između naše dvije države i poruka onima koji se kriminalom bave, poruka onima kojima je kriminal posao, da ne mogu pobjeći ruci pravde i klub HNS-a će iz tih razloga podržati ovaj zakon. Hvala vam lijepo. Pa evo u odnosu na sadržaj u iznošenju ovog prijedloga, dakle Prijedloga zakona o potvrđivanju ovog ugovora primijenjen je standardni postupak sa standardnim i uobičajenim opsegom sadržaja, prema tome smatramo da posebni dodaci u smislu izvještavanja kakav je postupak bio kod druge države i ostalo što je predloženo nije potrebno jer prelazi prelazi ove kategorije standarda. a ukoliko je riječ o sporu između država Međunarodni sud pravde i ukoliko on to tako odluči. Pitanje je da li i koja je svrha i koji je cilj potpisivanja ovakvog međunarodnog ugovora, pa upravo ono što smo naglasili, dakle cilj je da se zapriječi da pojedinci zloupotrebom načelnog instituta neizručivanja vlastitih državljana izbjegavaju kazneni progon i kažnjavanje. Upravo zato što smo suverena država i upravo zato što funkcioniramo kao pravna država zaključujemo ove ugovore i ostvarujemo onda i smisao koji proizlazi iz kaznenih postupaka, njih je zapravo i jačanje ekonomske strukture. Nije kriminal odvojen od onoga što stvara naš ekonomski svijet, odnosno pravilna provedba, procesuiranje i kažnjavanje kriminala kriminala i korupcije dovodi naravno i do napretka ekonomije, a to je opće poznato. Hvala vam. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Davora Božinović. Kasno.

slažem sa ovim što ste kazali vezano za važnost ove problematike, pa i u kontekstu gospodarstva jer funkcioniranje pravosuđa, funkcioniranje pravne države je veoma bitno da bi se stvorio jedan okvir pravne sigurnosti i stabilnosti koji je nešto što zanima svakog investitora, svakog poslovnog čovjeka koji posluje na relaciji u ovom slučaju dvije države, pa uključujući i gospodina koji je vjerojatno da ima nekakav stabilniji pravni okvir ne bi morao raditi ono što je gospodin Mesić u svojoj replici opisao i naglasio. Međutim, ja se ne mogu složit s vama kad govorite o standardu koji je primjenjiv za iznošenje i predlaganje ove vrste sporazuma. Ja bih vas molio da mi kažete gdje je taj standard uspostavljen i po kojem to standardu zastupnici Hrvatskoga sabora ne trebaju biti informirani kad govorimo o ratifikaciji dvostranih sporazuma kako stoji stvar sa ratifikacijom u drugoj državi potpisnici ovog sporazuma. Je li taj standard negdje utvrđen? Ako se on ponavlja, on ne mora značiti da je standard i nije standard ukoliko nitko taj standard nije doveo u pitanje, takvu praksu nije doveo u pitanje. Ja mislim da ovdje postoji suglasnost o tome, da mi želimo biti informirani sa svim relevantnim činjenicama vezanim za ratifikaciju ovog sporazuma, a relevantna je činjenica da znamo kako stoji stvar sa procedurom na drugoj strani. Hvala.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 koja se odvijala u ovom Domu kroz godine njegovog postojanja. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Druga replika poštovanog zastupnika Jasena Mesića. **Mesić, Jasen (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana gospođo zamjenice. I moja replika je na tragu ovoga što je govorio kolega Božinović. stvarno ne mislim isto tako osobno da je preveliki problem u obrazloženju ovog zakona dodati jedan mali pasos sa jednom rečenicom informacije što se dešava sa istim međunarodnim ugovorom u drugoj državi. Mogu dati primjer sinoć navečer smo imali jedan vrlo dobar Zakon o Sporazumu između Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju, gdje je lijepo u obrazloženju u uvodu zakona pisalo taj isti Sporazum već potpisan u Podgorici dana tog i tog, pa smo mogli vidjeti da je gospodin ministar Mrsić boravio tad i tad u Crnoj Gori na službenom posjetu i da je to već ratificirano. Da, prema tome sukladno ako se tako gleda standard onda je standard eto tog zakona koji smo jučer imali prilike ovdje u Hrvatskom saboru raspraviti je ta rečenica postojala i na neki način je to bio argument da se on prihvati po hitnoj proceduri. Dodatni argument da se prihvati po hitnoj proceduri i to smo se u svojim raspravama na to i referirali, pa u tom smislu evo mislim da stvarno ja sam isto ovu repliku kolege Božinovića doživio kao pozitivnu sugestiju ne nešto što će denuncirati nas vezano za našu odluku o glasovanju vezano za ovaj među državni sporazum. Ali pa i ako su bili takvi standardi da se oni unaprijede. Problem je što vrlo često dobijemo zakone u ovom sazivu Sabora koji ruše već postavljene standarde. Ne kažem to u ovom slučaju. Ovdje imamo šansu na temelju ovoga što je kolega Božinović rekao to unaprijediti. Odgovor na repliku poštovana zamjenica ministra pravosuđa poštovana Sandra Kunšt-Artuković. **Artuković Kunšt, Sandra** Ja ću ponoviti ono što sam prethodno rekle i mislim da nema smisla da sad oko ovoga otvaramo daljnju proceduru. Ali ukoliko će standardi krenuti prema naprijed bit će nam drago da ćemo to biti mi. Hvala. Dok traje standard ako je dobar, ako nije onda treba ga mijenjati a puno je standarda kojih je loše. Dobro. Iscrpili smo listu. HDZ-ov je jako dobar. Jako dobar HDZ-ov. Iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu po ovoj temi. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko,